Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, № 054-01-1, внесен от народния представител Ваньо Шарков и народния представител Мартин Димитров на 19 януари 2010 г. На своето редовно заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, № 054-01-1, внесен от Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 19 януари 2010 г. На заседанието присъстваха д-р Божидар Нанев, министър на здравеопазването, д-р Глинка Комитов, заместник – директор на Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от неговия вносител д-р Ваньо Шарков. Той информира народните представители, че със законопроекта се предлага изменение в разпоредбата на чл. 80г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно която Европейската здравноосигурителна карта е задължителна за здравноосигурените по този закон лица при пътуването и пребиваването им в чужбина. С така въведената задължителност задължителност на Европейската здравна карта при напускане на страната се нарушава правото на свободно придвижване на българските граждани, установено и гарантирано в разпоредбата на чл. 35

с основния идентификационен документ за самоличност – лична карта, и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република

подлежи на ограничения, освен ако това е предвидено в закон и има за цел защита на националната сигурност, обществен ред, здравето на гражданите или на правата и свободите на други граждани. Доктор Шарков допълни, че разпоредбата на чл. 80г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, чиято промяна се предлага, противоречи на правото за свободно движение на хора в Съюза с лични карти или паспорти, регламентирано в чл. 45 чл. 50 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Той посочи, че принципите за свободно придвижване са доразвити и регламентирани в Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите членки. В заключение д-р Шарков информира народните представители, че със законопроекта се предлага Европейската здравноосигурителна карта да е препоръчителна за българските граждани, защото повишава здравната сигурност на сънародниците ни при пътуване и пребиваване в страни от Европейския съюз. Доктор Божидар Нанев - министър на здравеопазването, представи становището на Министерството на здравеопазването. Съществуващата към момента разпоредба на чл. 80г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване гарантира в максимална степен правата на българските граждани за неотложна медицинска помощ при пътуването им извън пределите на Република България в границите на Европейския съюз. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушно своята подкрепа за представения законопроект и се обединиха около становището, че по този начин се гарантира правото на свободно придвижване на българските граждани извън пределите на страната. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 13, „против” и „въздържали се” няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване,

на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, № 054-01-1, внесен от Ваньо Шарков и Мартин Димитров. Комисията го разгледа на свое заседание на 25 март 2010 г. „На заседанието присъства и проф. Мила Власковска – заместник- министър на здравеопазването. Законопроектът бе представен от вносителя – господин Ваньо Шарков. Със законопроекта се предлага изменение в разпоредбата на чл. 80г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно която Европейската здравноосигурителна карта е задължителна за здравноосигурените по този закон лица при пътуването и пребиваването им в чужбина. С Европейската здравноосигурителна карта се създават единни изисквания за достъп до медицинско обслужване и своевременно възстановяване на разходите за лечение на здравноосигурените граждани, които временно пребивават на територията на друга държава-членка на ЕС или в държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Съгласно чл. 23, ал. 2 от Закона за българските лични документи, всеки български гражданин има право да напуска страната само с основния идентификационен документ за самоличност – лична карта, и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република с държавите – членки на Европейския съюз. Съгласно чл. 23, ал. 3 от същия закон правото по ал. 2 не подлежи на ограничения, освен ако това е предвидено в закон и има за цел защита на националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите или на правата и свободите на други граждани. Предвиденото изискване за задължителност на Европейската здравна карта в Закона за здравното осигуряване е несправедливо, тъй като премахва правото на избор. Правото на свободно придвижване е установено и гарантирано и в разпоредбата на чл. 35 от Конституцията на Ограничения на това право съгласно конституционния текст са допустими, само когато са определени със закон – за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. Предлага се Европейската здравна карта да е препоръчителна за българските граждани, защото повишава здравната сигурност на сънародниците ни при пътуване и пребиваване в страни от Европейския съюз. Мила Власковска изрази становището на Министерството на здравеопазването, като изтъкна, че разпоредбата на чл. 80 г, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване гарантира в максимална степен правата на българските граждани

госпожа Д. Атанасова и господин Любен Корнезов. Госпожа Атанасова изложи становището на отдел „Европейско право”, в което е видно, че изискването за задължително притежаване на Европейска здравноосигурителна карта не е посочено в решения № 189, 190 и 191 от 18 юни 2003 г. на Административната комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти, с които се създава правната рамка за въвеждане на Европейската здравноосигурителна карта. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на на Закона за здравното осигуряване, № 054-01-1, внесен от Ваньо Шарков и Мартин Димитров.” Благодаря.

приет с последните промени от Закона за здравното осигуряване на 18 декември 2009 г., казваше, че здравноосигурителната карта е задължителна за здравноосигурените по този закон лица при пътуването и пребиваването им в държава-членка на Европейския съюз, определено създаде настроения сред българските граждани и нарушава някои от основните права на гражданите на Европейския съюз като правото за свободно движение и пребиваване. Това първоначално е било валидно само за работниците, но вече е делегирано и за неактивното население, т.е. за членовете на семействата. Прецедентното право гарантира да се премахнат всички предпоставки за дискриминация. Наличието или липсата на европейска здравна карта не може да бъде едностранно изискване за пребиваване или пътуване на българските граждани в която и да е от страните на Европейския съюз. Единственият изискуем документ, с който могат да бъдат пресичани границите на държавите-членки на Европейския съюз, е личната карта или международния паспорт. В този смисъл държавите членки трябва да гарантират, че във вътрешното им законодателство няма засягащи свободното движение на хора разпоредби, които противоречат на регламентите на общността. За прилагането на тази свобода - за свободно движение и пребиваване, има само едно условие – физическите лица да са граждани на държава-членка на Европейската общност. В този смисъл са и мотивите за нашия законопроект, с който предлагаме задължителният характер за европейската здравноосигурителна карта да отпадне, тъй като това е право, което не може да има задължителен характер. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шарков. РЕПЛИКИ?

българските граждани в страните от Европейския съюз. Но веднага искам да заостря вашето внимание, че българските граждани трябва да притежават европейска здравна карта, защото при инцидент – заболяване, болест в страните от Европейския съюз, когато потърсят медицинска помощ, трябва да могат по някакъв начин да докажат, че в страната, от която идват – в случая България, са били изрядни данъкоплатци и са платили своите здравноосигурителни вноски.

след това тя да бъде възстановена; другият вариант е да бъде намерена форма за контакт с нашата Здравноосигурителна каса, което отнема време. Длъжни сме да кажем на българските граждани това на всяка цена, за да не бъдат допуснати такива случаи, каквито досега има – български граждани, когато пребивават в страна от Европейския съюз, да не могат да предоставят тези средства, тъй като голяма част от нашите граждани не могат да погасят в брой или съответно с карта да гарантират извършената медицинска услуга. Така че с промяната на този законопроект сме напълно съгласни. Ние възстановяваме законното право за придвижване с лична карта или паспорт, но нека всички български граждани да знаят, че тази карта е изключително важна. Материалното състояние на българите не е толкова добро, за да могат

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с единодушното гласуване на законопроекта и липсата на направени предложения за изменения или допълнения на законопроекта по време на неговото обсъждане, Комисията по здравеопазването предлага

и на второ четене този закон, защото е важен. Не бива да създаваме ограничения на гражданите за минаване през граница. Има обаче още един въпрос, който трябва да се реши, защото създава затруднения на гражданите. Може би с една нова поправка да бъде обърнато внимание на този въпрос. Става дума за валидността на картата. Правилно е, че картата трябва да важи за една година, за да може да се прецени дали едно лице продължава да се осигурява или не. Ако не се осигурява, картата трябва да се вземе, за да не нарушаваме директивите на Европейския съюз. Но трябва да въведем система, в която след като лицето продължава да се осигурява, то автоматично за следващата година да получава картата и тя да му бъде изпратена на адреса, на който е регистрирано, а не всяка година да караме българските граждани да попълват формуляри, да се нареждат на опашки и да създаваме хаос

Здравноосигурителната каса да съблюдава събирането и плащането на вноските. Абсолютно сте прав. Ще го обмислим. Знаете, че в нашата програма е залегнала Единната електронна здравна осигурителна каса и поставяйки картата на

до края на 2010 г. ще бъде готова системата, така че още януари месец 2011 г. всички да си получим картите. Защото виждате, че независимо че го има това изискване, април месец е, не всички български граждани, включително народни представители, имат издадена електронна здравна карта, което означава, че пак сме в нарушение на всички европейски норми и тази карта не може да се използва. Вярвам на това, което казвате, но се надявам, че ще стане до края на 2010 г. Благодаря. Благодаря. За изказване – господин Шарков. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Мутафчиев! Има специален регламент на Съвета на Европа, който казва как трябва да изглежда тази карта, моделът й и там е казано изрично, че върху нея може да има, може и да няма магнитен носител с информация относно здравното досие на пациента. Електронната здравна карта е нещо различно от европейската здравноосигурителна карта. Въпрос на организация на работата на фирмата, която издава тези карти, е начинът, той не е въпрос на законодателна инициатива, тъй като в закона тези неща не са упоменати. Госпожо председател,

предложението за редакционна поправка е наистина редакционно, тъй като „може да се използва” е равнозначно на „препоръчително”. Благодаря ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо председател. На основание чл. 73, ал. 1, от нашия правилник правя процедурно предложение срокът по Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия да бъде удължен с още една седмица. Гласуваме направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ гласуване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Първан Русинов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното процедурно предложение.

„Доклад, второ гласуване, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2009 г. „Проект Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения”. Комисията подкрепя наименованието на законопроекта. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа на наименованието на проекта.

Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се оттегли. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция: „§ 1. Член 22 се изменя така: „Чл. 22. (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. (2) Членовете на комисията са български граждани: 1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, медиите, икономиката или правото; 2. с постоянен адрес на територията на страната; 3. неосъждани неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер. (3) Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок от пет години. (4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и освобождават с решение на Народното събрание за срок от пет години. години. (5) Един от членовете на комисията се назначава и освобождава с указ на президента на републиката за срок пет години. (6) Броят на последователните пълни мандати по ал. 3, 4 и 5 е не повече от два за всеки от членовете на комисията. (7) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение.” Заповядайте, господин Мутафчиев. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз, още когато обсъждахме закона на първо четене, се опитах да предупредя управляващото мнозинство, че това е един текст по § 1, който безспорно ще бъде оценен като нарушение на европейското право, най-малкото за това, защото чрез един такъв текст се нарушава възможността за независимост на един важен регулаторен орган, какъвто е Комисията за регулиране на съобщенията. Разбирам и мотивите, че се използваше едно увеличение на броя на комисарите, за да се каже: ние сме в криза, дайте да съкратим бройката. Ако бяхте направили само това, може би щяхте да имате някакви основания. Може би, казвам. Но вие предприехте още две действия, които са изцяло вече в нарушение на основното правило – че за да се постигне независимост на органа, трябва да има ненарушаване на мандатността. Ясно е, че винаги, когато един орган като парламента с мнозинство избира определени хора в регулаторен орган, който трябва да бъде независим, има определена политика. Но за да не може тези, които са избрали комисарите, да се месят в тяхната работа, на тях им се дава мандат за несменяемост, за да може тези хора наистина да изпълняват функциите така, както изискват европейските директиви, тоест те да не се влияят от политическата конюнктура. Какво направихте вие? От една страна, намалихте бройката на комисарите. Включително в заключителните разпоредби казвате кои точно да си отидат персонално. Включително и на президента казвахте, сега има промяна ... кой точно трябва също да си отиде. От друга страна, вие намалявате времето на мандата, от което ясно и категорично още двама от комисарите ще си отидат. И какво става? Опит на управляващото мнозинство да наложи определена политическа конюнктура в един независим орган. Уважаеми дами и господа, разберете, това няма да остане незабелязано. И в един момент, ако имате амбицията за политическа чистка в този орган, да назначите трима човека, с които да може да влияете политически вътре, това ще изиграе лоша шега, защото ще струва много пари на българския данъкоплатец. Защото няма начин срещу България да не се повдигне именно по този въпрос процедура по инфрийджмънт, което означава България да плати глоба, която никак няма да бъде малка. Затова, госпожо председател, правя процедурно предложение да се гласува отпадане на параграф номер едно. Благодаря ви.

Благодаря, госпожо председател. казаното от преди няколко седмици тук от господин Корнезов, че това е едно грубо вмешателство в независим регулаторен орган. Такова нещо няма. Говори се за уволнение. Първо, господин Мутафчиев, ние не уволняваме никой. Ние възстановяваме положението, което е съществувало до май месец миналата година, когато тази комисия е работила прекрасно с петима членове. Защо петима членове? Това е един колегиален орган на управление. Той не се влияе от бройката на членовете. Там решенията се взимат с мнозинство. Когато говорите за грубо вмешателство работата на такъв независим регулаторен орган, помислете си как бихте квалифицирали вашето вмешателство, когато май месец миналата година, сещайки се, че скоро ще изтекат мандатите на вашите членове, вие ги правите от 5 – 9, именно поради тази причина, целейки политическо вмешателство и политически вие да можете да контролирате този орган. Поради тази причина вие увеличавате, чисто на политически принцип, квотата от 5 на 9 членове. Ако това не е политическо вмешателство, моля да ме поправите. Благодаря ви. Благодаря. Втора реплика? Няма. За дуплика – господин Мутафчиев. Не е политическо вмешателство, защото не променя включително политическата конюнктура – да говоря с вашия език вътре в комисията – с увеличението. Може всичко друго да говорите, но политическо вмешателство не е, защото една част от от петимата са избирани от този парламент, ако гледате това. Добре, намалете бройката! Но какво правите вие? Вие не само че намалявате бройката, вие съкращавате на останалите – тези, които са преди избрани, с една година мандата. Така че април да смените още двама от онези, първите пет. Второ, което казвате, което е недопустимо, и се чудя защо го правите. Казвате: ще бъдат освободени последните четирима, които са избрани. Тоест трима Тоест трима от Народното събрание. Ами че какво ви пречеше – хайде да не ви давам съвети – да кажете Народното събрание да препотвърди кои са и така нататък, а не персонално, с едно такова решение да определите кои точно си заминават днес. Затова категорично твърдя, че има сериозни основания България да бъде санкционирана заради такава двусмислица, която предлагате в момента. Знам, че сте си разпределили квотите между отделните партии от управляващата тройна коалиция – доскоро

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Дянков! Правя процедурно предложение на основание чл. 41, ал. 2 от нашия правилник

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тук чувам бодри подмятания от страна на мнозинството – питат ме дали не са ме изгонили. Правилникът гони само за един ден.

Но това е друг въпрос. Сега по процедурата – имам въпрос. Предположението, че господин Дянков ще говори, го разбирам. Това, което не разбирам, за да може да предложим процедурата, е дали ще има дискусия по разговора, който той ще направи, тоест той ще ни уведоми за мерките или ще имаме възможност да дискутираме мерките? Нека да видим каква ще бъде самата процедура, моля. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество това не е процедурно предложение. Вие отправяте въпрос и ще Ви отговоря. Считам, че това, което поиска господин Дянков, е по реда на чл. 55 от правилника – членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията. Те могат да взимат думата винаги, когато я поискат. Думата беше поискана и нямам причина да не му я дам.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин вицепремиер! Парламентарната група на Коалиция за България ... Надявам се, че господин вицепремиерът и министър на финансите поиска думата за това да ни представи антикризисните мерки. В началото на тази седмица и миналата седмица ние поискахме да има дебат по този случай, тоест да дойде вицепремиерът, за което благодарим, че е тук и всяка една от парламентарните групи да изрази своята позиция. В момента с това процедурно решение, без дори да съобщите за какво ще говори

Добре би било да се даде съответно възможност за дискусия или за задаване поне на въпроси. Такава е парламентарната практика. Ако целта е само да се покаже пред телевизията, пред гражданите една позиция на министъра на финансите по антикризисните мерки, това може да стане и не в парламента, студия има колкото си искате. Парламентът е място, където да се дискутира. В този смисъл мисля, че по начина на водене нарушихте процедурата и трябваше народното представителство да бъде информирано за какво става дума и да се намери възможност за дебат

След като направихме ... Процедура. Заповядайте, господин Костов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Аз първо искам да кажа, че от прочита на мерките става ясно, че за голяма част от тях ще трябва да се дискутира в Народното събрание, защото ще трябва да се произведат съответните актове на законодателя или да се одобрят актове на Министерския съвет, или нещо подобно. В този смисъл всяка една или поне голяма част от мерките ще бъдат дебатирани. Това няма да бъде лесен процес – прилагането на антикризисните мерки. От тази гледна точка всеки, който има позиция конкретно, когато се прилагат и се реализират част от мерките, ще има възможност да си изрази позициите пред Народното събрание. Това, което обаче аз предлагам, все пак, за да уважим уважим идеята, която се дава от страна на опозицията, е, че те със сигурност след движението на мерките на вицепремиера, те са всъщност мерки на правителството, доколкото разбирам и на и на партньорите, да се направят изявления от името на парламентарните групи, което, разбира се, всички ние ще решим самостоятелно, но това да се дава също по телевизията, тоест да не се дава само какво казва вицепремиерът, а да се дава и това, което казват, и това, което ще бъдат реакциите на парламентарните групи. В този смисъл моето предложение като допълнение към процедурата, която предложи госпожа Фидосова,

Подлагам на гласуване процедурното предложение след изложението на вицепремиера и министър на финансите господин Дянков да се даде възможност на всяка една от парламентарните групи в рамките на 10 минути да вземе отношение и аз бих си позволила да допълня, господин Костов, ако не възразявате, след това, тъй като очаквам, че ще бъдат поставени и въпроси към господин Дянков,

становища по мерките от името на парламентарните групи – до 10 минути, след което господин Дянков да има възможност да отговори на поставените въпроси. Гласували

Заповядайте, имате думата, господин вицепремиер. Моля микрофоните на Националното радио и камерите на Националната телевизия да бъдат включени. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да започна с една добра новина.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да започна с една добра новина. По оперативни данни на Агенцията по заетостта безработицата през м. март е спаднала с около 4400 души. Това е първият месечен спад от декември 2008 г. Тези данни са още един сигнал, че икономиката започва да се съживява, но трябва да се помогне още на заетостта, на бизнеса и на домакинствата.

Една от основните мерки беше предоставяне на 10 милиона допълнителни средства за субсидираната заетост към Националния план по заетостта. Тук става дума за програми за временна заетост, които обхващат към този момент около 15 000 души.

Този комплекс включва специфичен отпуск по икономически причини и гарантиране правата на освободените работници на база брутното възнаграждение по трудов договор. Една допълнителна мярка е ограничаването на достъпа до пазара на труда на работниците от трети страни. Някои от мерките, които касаят домакинствата. Една такава мярка е временното ограничаване на нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес. Друга мярка е оптимизирането на разпределението върху операторите на ваучери за храни чрез премахване на квотите. Трета такава мярка е премахване на тавана за обезщетенията за безработица от 1 юли 2010 г. Една друга мярка са допълнителните бюджетни средства за финансиране на разкритите обществени трапезарии, това да продължи и през месец април. Някои от мерките за бизнеса. Първа такава мярка е изплащане до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата на дължимите суми по изпълнените обществени поръчки при спазване на всички нормативни уредби, включително и Закона за бюджета за 2008, 2009, 2010 г. Този процес ще стане чрез Българската банка за развитие. Друга такава мярка е създаването на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и всички европейски проекти. Трета такава мярка е ускорената продажба на предписани емисионни единици до 50 млн. т, това е по Протокола от Киото, за инвестиции в зелени проекти. Четвърта такава мярка, която касае туризма главно, е облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна, съобразно най-либералните европейски практики. Някои мерки от частта за фиска. Първо, приватизация на миноритарните остатъчни дялове чрез Българската фондова борса. Друга такава мярка е ограничаването на текущите разходи на администрацията с до 10%. Това ще доведе до спестяване в бюджета от около 450 млн. лв. Националният съвет за тристранно сътрудничество е дал на Министерството на финансите срок от седем работни дни, за да излезе с предложение как тази мярка може да влезе в действие.

Този анализ ще бъде представен на НСТС до 31 май 2010 г. и ще се вземе предвид в законопроектите, които ще дойдат в парламента. Искам да засегна и два други въпроса. Първият въпрос е дали тези мерки са своевременни и ще имат ли те желания резултат? Отговорът и на двата въпроса е: да. Общо допълнителните приходи и намалените разходи в администрацията са на стойност 1 млрд. 600 млн. лв. Това е ресурсът, който на този етап е необходим, за да спазим Бюджет 2010 г. Беше хубаво тези мерки да са предприети още през есента на 2008 г., когато кризата реално започна. Тогава те щяха да имат по-силен ефект. Кабинетът Станишев обаче избра да си скрие главата под юргана и да не предприеме нищо. Мерките, които ние предприехме през м. август 2009 г. и и в Бюджет 2010 г., вече помагат за по-бързо излизане от кризата. Данните за спада на безработицата през м. март са едно такова доказателство. Необходими са и допълнителни мерки предвид постоянно излизащите данни за извънбюджетни харчове на кабинета Станишев. Такива например са наскоро разкритите анекси по 150 договора в 13 министерства. Това влошава бюджетните прогнози и прави необходими новите мерки. Вторият въпрос е следният: причина за оптимизъм ли са новите мерки на фона на задълбочаващите се бюджетни проблеми? И тук отговорът е: да. всяко ново предизвикателство, а анексите по тези 150 договора са точно такова, аз ставам по-голям оптимист за бъдещето на България. Защо? Защото тези разкрития показват за пореден път, че предишното правителство е управлявало с цел личен интерес, не в името на народа и на хората. Кабинетът Борисов работи за хората, за всички българи. България има възможност да стане богата държава, когато се управлява за обществения интерес. Все по-уверен съм, че на Бойко Борисов и на целия ни екип се е паднала тежката задача да направим България модерна европейска държава. Благодаря. Продължаваме с обсъждането.

Не мога да ви дам думата от името на група, тъй като ползвахте това право от госпожа Мая Манолова. Член 44, ал. 6 казва: „Веднъж на заседание председателят дава думата на председатели на парламентарни групи.” Думата ви беше дадена. Това е формалното основание, а за това, че вие не сте знаели какво да говорите и тя ви е отнета, основанието е на друго място.

Госпожо председател, вземам думата за процедура по начина на водене. следното. Това, че днес е 1 април, не Ви освобождава от отговорността да се отнасяте достатъчно сериозно към начина, по който работи Народното събрание. Това, което правите, сама разбирате, че е израз на едно, без да се извиня, ще кажа безотговорно отношение от Ваша страна. Първо, отнехте думата тогава, когато госпожа Манолова искаше да направи изявление от името на парламентарна група. Второ, позволявате си квалификации по отношение на това, което тя е казала. Трето, в момента по една изключително сериозна тема си позволявате да ни отнемете правото да направим изявление от името на парламентарни групи. Имаше процедурно предложение за директно излъчване, господин Костов, което не беше подкрепено. Нямате право да откажете и никой не може да откаже правото на парламентарните групи да направят изявление в рамките на процедурите, които са предвидени по правилник, в това число, което би се случило с Ваша подкрепа, ще бъде неадекватно поведение към днешния ден, към това, което се опитва да представи вицепремиерът и което със сигурност много повече интересува хората, отколкото заниманията, които в момента ни предлагате. Затова Ви моля, отнесете се сериозно към сегашния политически момент, дайте възможност, ако не за дебати, то за изявления от името на парламентарните групи. Не се опитвайте чисто процедурно, в това число на абсолютно измислени основания, да отнемете правото на изявление по темата, свързана със социално-икономическата ситуация, по предложенията, които прави вицепремиерът, и евентуално за отношение от името на различните парламентарни групи.

преди да говори господин вицепремиерът, аз предложих една процедура, съобразявайки се и с това, че някоя група може да е взела думата по някакъв друг повод по време на днешното заседание, за да може да се даде възможност още веднъж, след изявлението на вицепремиера всеки да може да каже своето становище, да бъдем при това равнопоставени,

Благодаря, господин Костов. Продължаваме с обсъждането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Заповядайте, господин Петров.

това е изказване, но е повлияно от Вашето. Аз стоически се опитвах през последните няколко месеца да не вземам отношение по този въпрос, но явно театърът, който разигравате, в който в ролята на добрите, които се опитват да наложат доброто, сте вие и за нас се отрежда ролята на непослушните и лошите, просто просто трябва да бъде преустановен. Какво ще кажете, господин Мутафчиев, ако ние вместо да се намесваме в независимостта – цитирам Вас, като намаляваме бройките от 9 на 5, вземем, че почерпим вашия „челен опит” и приложим добрите практики на вашето правителство и вместо да ги намаляваме, ги увеличим, на 19 души – 10 души слагаме наши и установяваме пълен контрол над комисията? Освен това увеличаваме срока на мандата им на 8 години. Бетонираме независимостта! Не се притеснявайте, ще намерим 10 човека, които ще работят доброволно. Ще бъдете ли доволни? Защото това е нещото, което вие направихте в дванадесет без пет миналата година? Това е, което вие направихте! Удовлетворява ли ви такъв ход? Аз не възразявам, ние можем да приемем това нещо. Какво направихте вие миналата година? Нека стане ясно! Вие не просто увеличихте, за да намерите топло местенце на ваши колеги и другари, вие предприехте един добре обмислен ход, знаейки много добре, че правейки го в дванадесет без пет, неминуемо следващото правителство ще предприеме стъпки за връщане на старото положение и тогава да имате основание да го удряте с довода, че „вие се намесвате в независимостта, като пипате бройката”, тоест като влияете върху несменяемостта. Това беше добре обмислен ход, като черешката на идеята беше, че ние няма да можем да отговорим с такъв довод, защото, виждате ли, вие не сте пипали по този начин, а само сте увеличавали. Ето, в момента ние ви предлагаме – дайте да ги увеличим. И въпросът се решава. Знаете ли, това, което изразявате тук, не е просто недоволство, то е наглост. Защото вие сте тези, които докарахте умишлено нещата да стигнат до тази ситуация, за да можете да дойдете след това и да викате: „Ау-у-у, какви сте лоши вие, а ние сме добрите!”. Извинете, но няма да стане. Благодаря за вниманието.

в която след това да се налага да променяме закони и да си даваме сметка легитимен ли е този орган с един закон, който, примерно, е бил оспорен от Европейската комисия. Искам да ви предпазя. (Реплика от ГЕРБ.) Ако това не се случи, би било добре за вас.

Искам още нещо да ви кажа. Като ви слушам – и за театъра, и за тези различни варианти, които ни предлагате, ами, вашите изказвания са точно доказателства на моята теза. на моята теза. Вие ми казвате какви варианти можете да изработите, за да имате мнозинство в Комисията по регулиране на съобщенията – това е целта и вие я потвърждавате. Ами, с тази стенограма в Европейската

И моля Ви, оставете ги хората! Искат по някакъв начин да запазят някакво достойнство, те трябва да запазят хората си, тъй като е безработица - с техния стаж и възможности, повечето от тях са партийни функционери, и няма как да се реализират в една такава ситуация на криза. Този смешен плач, който чуваме тук – смешният плач на господин Мутафчиев, защото няма как да защитите хората си. Разбирате ли, няма как! Тъй като вие толкова явно го правехте в предния парламент, мачкахте всички! Никога няма да забравя тук какво се случваше! Дори и хората, които искаха да се изкажат, нямаха правото да се изказват.

Това е въпросът, от който вие панически, или как да кажа, се опитвате да избегнете. Вие не отговаряте на този въпрос – защо направихте това нещо в края на мандата? Ето, аз в момента ви предлагам – няма да ги намаляваме, дайте да ги увеличим по същата схема, по същия начин.

други становища? Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз ще подкрепя предложението, което направи комисията, за промяна в Закона за електронните съобщения. Не бих се изказал, ако от трибуната господин Мутафчиев не беше направил такова сърцераздирателно изказване, което наистина може да се определи като смешен плач. Защото, господин Мутафчиев, Вие знаете, че не сме родени вчера. И действително, когато говорите, че ние намаляваме състава на комисията – не, решението е да се възстанови съставът на комисията, който беше 5-членен в продължение на 9 години до м. май 2009 г. Когато говорите, че се намалява мандатът на членовете на комисията, не – това също не е вярно. Мандатът беше 5-годишен, ние възстановяваме този мандат. Няма никакво съмнение, че това, което беше направено през м. май – месец и половина преди изборите, беше продиктувано от чисто политически съображения, много прозрачни до такава степен прозрачни, че аз казах на моя колега от левицата Радослав Илиевски, който стана член на Комисията за регулиране на съобщенията, че неговото пребиваване там ще бъде само броени месеци, защото няма никакво съмнение, че актът, който тогава беше направен, не може да издържи в следващия български парламент. Възстановява се справедливостта при създаването и функционирането на комисията. Тогава, през м. май – и в комисията, и в пленарна зала, десет пъти ви поставих въпроса, сега ви го поставям за 11 път:

че 5-членният състав на комисията отговаря както на пазара на телекомуникационни услуги в страната, така и на възприетата европейска практика. Почти във всички страни – членки на Европейския съюз, е възприет моделът на 5-членен колегиален независим орган. Ако Вие считате, че сте въвели независимостта, поставяйки бивши народни представители в комисията, това може само да се посрещне със снизходителна усмивка.

че това, което в момента прави комисията, наистина възстановява едно нормално състояние на комисията – 5-членен състав с 5-членен мандат на всеки един от членовете.

Идва моментът. По същество това, което исках да ви кажа по повод на закона е, че предполагам, че повечето поне от тези, които участват в комисиите и следят проблема знаят, че само преди няколко седмици Европейската комисия повдигна две наказателни процедури срещу Естония и срещу Словения. Става дума за регулаторни органи в тези държави. двете наказателни процедури са на основание неосигуряване от страна на законодателството на достатъчна степен на независимост на тези органи, които по своята логика би трябвало да бъдат независими. И трябва да ви кажа, че поне в единия от двата случая, където става дума за това, че на председателя на съответната комисия, тоест на тяхното КРС, не е била осигурена достатъчно независимост от страна на политическо бездействие, това е основанието, на което се започва тази наказателна процедура. Пак става дума за законодателни промени, които не са съобразени. Тоест, искам да ви кажа, че улисани тук в спора кой какво е направил в края на мандата, колко човека е назначил и колко не в крайна сметка стигаме до ситуация, в която съвсем спокойно кореспондира с двете. Аз не казвам дали ще започне наказателна процедура или не, защото това не е моя работа, не е и мое решение. Казвам ви обаче, че ако погледнете сериозно това, което става в рамките на Европейската комисия и на Европейския съюз, в момента създаваме реална възможност за подобна наказателна процедура. Защото, каквото и да си говорим, независимо от историческите основания кой кога го е сменил, сигурно преди една година смените са били направени с политическа цел.

Тоест, ако искаме тук да вземем някакво смислено решение, ние би трябвало, поне според мен, да се абстрахираме от цялата тази политическа еуфория, в която говорим, да направим каквото и да е решение по начин, по който да не бъде атакувано след това от Европейската комисия.

Нямам против, променете нещата. А ако си имате някаква идея за възмездие за каквото и да е – постигнете си възмездието, но го постигнете по начин, по който гарантираме независимост на органа. Защото сега ние не го правим. Това може да се окаже сериозен проблем за България в рамките на Европейската комисия от гледна точка на бъдеща наказателна процедура срещу България.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Кутев! Да, сигурно ще има наказателна процедура от Европейския съюз спрямо България. Но тя ще бъде спрямо бездействието на тази комисия – Комисията за регулиране на съобщенията. Вие не сте присъствали на разговорите на Транспортната комисия, когато аз им поисках някакъв лек отчет за дейността. При положение, че все още част от мобилните оператори не изпълняват директивата за максималната цена на роуминг, знаете ли колко акта има написани за една година от тази комисия от 9 членове? Ну-ла, както се изразява господин Корнезов – ну-ла. Знаете ли колко акта има за преносимост на номерата? Ну-ла! Знаете ли колко

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кутев, принципът на независимост на комисията е заложен в закона по начина, по който се формира Комисията за регулиране на съобщенията председател, назначен от министър-председателя, 3-ма членове (двама плюс заместник-председателя) от Народното събрание и един член от президента. Когато този принцип функционираше 8 години, интересно защо никой от вас не каза, че това е предпоставка за политическа обвързаност на този орган. В момента, когато има друго съотношение в Народното събрание, изведнъж вие получавате някакво просветление. Не знам, може би защото сме в Страстната седмица. На второ място, определено считам, че тези заплахи с Европейската комисия, или както преди това се говореше за Конституционния съд, са абсолютно неоснователни. Щях да се солидаризирам с вас, ако беше казано: запазва се 9-членният състав на комисията, но изваждаме поименно 4-ма членове и вкарваме 4-ма членове на комисията, които са от мнозинството, от ГЕРБ. Няма такова нещо. Напротив, отново ви казвам, че този цирей, който съществуваше, след 6 месеца, дори малко повече, с увеличаване състава на комисията, просто се изрязва от тялото. Това е положението. И не на последно място искам да ви напомня, че този 9-членен състав на комисията в малкия период на своето съществуване през май и успя да прокара корпоративни интереси благодарение на промените в Закона за електронните съобщения по два текста, които след това, господин Корнезов знае, Конституционният съд ги промени. Но бяха прокарани вече корпоративните интереси. Ето това направи този 9-членен състав.

натъртвайки на тях. Хубаво, няма лошо. Ако това е нещото, което е научил за тези дни – добре. А иначе какво да ви кажа, очевидно нещата ще си минат и очевидно ще си гласуваме това, което сме решили. Това е нормалното, затова има мнозинства в парламента. Очевидно някъде след няколко месеца някой ще седи и ще разглежда всичко това и ще вървим отново и отново по същия път. Аз все се надявах, че има някакъв начин да излезем от този път. И пак ви казвам – особено по този въпрос като човек, който не съм участвал в предишните управления пряко, но съм ги виждал достатъчно отблизо. И миналия път ви казах – накрая ще се окаже, че няколко човека от вас ще спечелят от това, което всички вие правите. Но по-голямата част от вас ще загубите от това. И ще го разберете прекалено късно. Повярвайте ми, изживявали сме го вече. Благодаря ви.

Подлагам на гласуване предложението на господин Мутафчиев § 1 да отпадне. Моля народните представители да гласуват.

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията, което беше прочетено. Моля народните представители да гласуват.

По § 4 има предложение от народния представител Иван Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция: „§ 4. Член 334б се изменя така: „Чл. 334б. (1) На предприятие, предоставящо услугата роуминг чрез обществени електронни съобщителни мрежи, което наруши изисквания

на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.), се налагат имуществени санкции, както следва: 1. за нарушение на чл. 3 от регламента – в размер от 400 хил. до 2 млн. лв.;

Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в размер не по-малко от двойния размер на наложената по ал. 1 санкция за първото нарушение.”

дами и господа народни представители! Аз бих подкрепил този текст, но последният вариант някак си ме смути. Казваме: не по-малко при повторно нарушение от два пъти. А до колко?

Предлагам да дадем думата на вносителя да вземе отношение. Заместник-министър Първан Русинов – заповядайте да разясните на народното представителство.

Уважаеми дами и господа народни представители! Считам, че така предложен, текстът на комисията може да бъде подкрепен. В случай, че не постъпи някакво конкретно предложение за корекция на текста, считаме, че и в този вариант той оправдава целите и би могъл да работи.

Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

1. В § 1 т. 35 се изменя така: „35. „Нетни разходи” е разликата между разходите на предприятия със задължение за предоставяне на универсална услуга и разходите без задължение за предоставяне на универсална услуга,

и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ, L 167 от 29 юни 2009 г.), изменен с Регламент на Европейската общност

Не виждам. В такъв случай ще подложа на гласуване § 5, както беше прочетен от председателя на комисията. Моля народните представители да гласуват.

няма. Подлагам на гласуване наименованието.

По § 6 има предложение от народния представител Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция: „§ 6. В 15-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание освобождава последните трима избрани членове на комисията от квотата на Народното събрание и президентът на републиката освобождава единия от двамата назначени от него членове на комисията”.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, аз направих едно предложение в комисията, което не е отразено в доклада, защото ние в комисията искахме всичко да бъде ясно и прозрачно, както иска и господин Иванов винаги. Затова искам да предложа това, което предложих в комисията. Може би залата ще разбере, че това е много по-правилното решение, от което предлага комисията, с този текст, който е даден да отпаднат от § 6 думите „последните трима избрани членове” и на тяхно място да се напишат „освобождава Десислава Димитрова Преображенска, Радослав Георгиев Илиевски и Свилен Христов Попов”. Така всички ще знаем за какво се отнася в този закон. И не мога да си обясня нещо – защо ние правим разделение, разграничение между различните институции. Например, на президента му даваме възможност той да избере от двамата си кого да освободи, а парламентът задължително трябва да освободи последните трима от комисията. Аз не мога да разбера защо се получава така. Това пак противопоставяне на институциите ли е, което в последните два дни го забелязваме много често в нашата?... е по същия ред. Прочетете го! Един от двамата, госпожо Фидосова. (Реплики.) Напротив, аз правя поименно да ги запишем, пък за президента съм съгласен – когото избере, него да посочи. Благодаря ви. Реплики? Реплики към господин Такоров? Заповядайте... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Такоров! Вашето изказване току-що още веднъж потвърди че Вие се борите за политическите Ваши колеги – хората, които Вие сте назначили. Вие, както и господин Корнезов преди няколко седмици, ги назовахте поименно. Не, господин Такоров! Ние възстановяваме един работещ механизъм, който работи и преди вас, и по време на вашето управление, ще работи и след вашето управление. Не искаме да заблуждавате колегите в залата, че ние политически се намесваме. Не, ние не се намесваме политически в работата на независимия регулаторен орган. Политически се намесихте вие, когато назначихте вашите колеги и в момента вие се борите за някакви трима души като си позволявате оттук да ги назовете поименно. Ако това не е политическо вмешателство, моля да ме поправите. И още нещо – тук, в закона се говореше за глоби, говореше се за една антикризисна мярка, която може да бъде въвеждането на долен праг за фирмите, които сега стартират. Защо вие не взехте отношение по тези въпроси? Защо вие сте се хванали именно за тези трима души и така яростно ги отстоявате? Защото това са политически назначения и вие политически се борите да си ги запазите, защото няма къде, както каза господин Иванов, няма къде да им намерите работа в кризата. Благодаря ви.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Колеги, аз направих опит да подобря текста, защото поради простата причина, именно така, както е записано, излиза, че това наистина е политическа чистка. Защото мнозинството е ваше в парламента. Ако бяхте написали текста, както е за президента по избор на Народното събрание, никой нямаше да ви пречи тези тримата също да ги посочите и да ги освободите. И с това всичко щеше да бъде решено. Нямаше да го има политическият момент, в който вие казвате: разбира се, последните трима. (Реплики.) Ти не можеш да разбереш какво приказваш в момента!

Желание за изказвания от народното представителство? Няма. В такъв случай ще подложа на гласуване § 6, както беше прочетен от председателя на комисията. Моля народните представители да гласуват. Вие по същество не направихте предложение за гласуване.

Честит ви 1 март. Наистина.

Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Такоров. Моля, гласувайте.

Моля, покажете по групи. При гласуването присъстват трима души от Коалиция за България.

Уважаеми дами и господа народни представители, в момента е 13,46 ч. По план днес трябваше да разглеждаме Законопроекта за развитието на академичния състав в Република България, но тъй

Господин председателю, процедурното ми предложение е да започнем, да приемем заглавието примерно на закона на второ четене, за да може след ваканцията не да бъде точка наново, а да бъде продължение на този закон. Това според мен е съвсем в стила на нашата практика и можем да приемем заглавието. До 13,58 ч. ще приемем заглавието на закона и може би два текста.

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Кворум има. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Методиев - да се започне със законопроекта, за да бъде започнат, и след ваканцията да се продължи. Моля народните представители да гласуват.

Предложението е прието.

„Закон за развитие на академичния състав в Република България”. Има предложение на Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска – наименованието на закона да се измени така: „Закон за научните степени и научните длъжности”. Комисията не подкрепя предложението. предложение на Янаки Стоилов – заглавието на закона да стане: „Закон за научните степени и длъжности”. Комисията не подкрепя

господин министър, господа народни представители! Не мисля, че е много сериозен подходът в 14 без 10 да пристъпваме към обсъждането на такъв мнозинството). Ще обоснова моето предложение. Защо смятам предложеното от вносителя заглавие за неуместно? Първо, то не е точно, защото този законопроект урежда само част от въпросите за развитието на академичния състав. Това са въпросите, които се отнасят до начина на получаване на научните степени и научните длъжности и условията за тяхното заемане. Но развитието на хората, които заемат такива длъжности, например въпросите за тяхното атестиране, както и други проблеми... т.е. заглавието на законопроекта не отговаря изцяло на неговото съдържание, защото заглавието е доста по-широко от предмета, който урежда този закон. Второ, тук вече възражението ми е принципно – ние трябва да се придържаме главно към предметния подход на регулиране на отношенията, а не към субектния, защото това са определени обществени отношения, а не просто определени лица. Това е тенденция в българското законодателство, която според мен не подобрява неговото качество. И тя не е започнала от последната година. Ако трябва да направя едно по-грубо сравнение, то ние нямаме Закон за железопътния състав, а Закон за железопътния транспорт. Мисля, че точно когато става дума за въпроси, които уреждат отношенията в областта на науката, трябва да сме още по-прецизни. Затова както съм предложил, а виждам, че и други народни представители са направили такова предложение, точното наименование на този закон е „Закон за научните степени и длъжности”. Или ако стремежът ви е да се отдалечите от сегашното наименование на закона и да изглеждате новатори, този опит е доста несполучлив. Затова аз смятам, че ако не се гледа предубедено на поставените въпроси, още в заглавието законът трябва да претърпи промяна. Няма да се спирам на другите въпроси, които той поставя, тъй като това се урежда в последващите текстове. Благодаря. Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска

предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Господин Стоилов има процедурно предложение. Заповядайте, господин Стоилов. Госпожо председател, мнозинството прие предложението на господин Методиев – да бъде прието заглавието на закона. Тази ваша заветна цел е постигната. Часът е почти 14 без 3-4 минути. Мисля, че е време да завършим и ви пожелавам приятни празници, все пак. Подлагам на гласуване направеното предложение за отлагане на разискванията. Моля, гласувайте направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията.

от утре сме във ваканция.